Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, rad, socijalnu politiku i zdravstvo, obitelj, za mladež i šport. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predstavnik predlagatelja poštovani zastupnik Davorko Vidović će dodatno **Vidović, Davorko (SDP)** Hvala lijepo. Zahvaljujem se na ovoj prigodi da u ovaj kasni sat a još se i vidi jel, kažem nekoliko riječi o jednom zakonu kojega nemam iluzija da neće, da li će dobiti ili neće dobiti podršku, ne zato što nije dobar zakon, nego naprosto zato što funkcioniramo, bojim se da funkcioniramo na način koji preferira više traženje traženje rješenja kako zadržat vlast ili ostat na vlasti a ne kako rješavati ozbiljne probleme građana u ovoj zemlji. Reći ću ovo. Nalazi Svjetske banke i njihovog istraživanja siromaštva u Hrvatskoj, veliko istraživanje o siromaštvu koje je i UNDP-i organizirao prošle godine pokazuju jedan za našu zemlju nevjerojatno ozbiljan, ozbiljan i krajnje kompromitirajući podatak. Naime, u Hrvatskoj je najveći rizik za siromaštvo, najveći rizik za siromaštvo je starost. Sedam puta su stariji ljudi izloženi riziku siromaštva nego mlađi. A posebno ona skupina ljudi koji su izišli iz radnoga kontigenta, nisu više u aktivnom stanovništvu a nemaju mirovinu. I sad pokušajmo zamisliti grad veličine Slavonskog Broda dakle nekih šezdesetak tisuća ljudi koji su lišeni, doista lišeni bilo kakvih elementarnih, egzistencijalnih uvjeta za život. 60 tisuća od ukupni 133 tisuće ljudi starijih od 65 godina nema nikakvu mirovinu i nema nikakvu imovinu. Dakle to su definitivno ljudi koji nemaju od čega živjeti. I nema te mjere i nema toga sredstva za smanjenje siromaštva koje bi efikasnije bilo ciljano i dobro usmjereno od ovoga što predlažemo ovim zakonom. predlažemo da se za sve one građane Hrvatske koji su navršili 65 godina i više, koji nisu stekli pravo na mirovinu i koji nemaju nikakvu imovinu dakle uz imovinski cenzus da se osigura ono što smo nazvali socijalnom mirovinom. Riječ je o onom iznosu novca koji ne jamči ne znam kako solidnu egzistenciju ali je riječ o 640 kuna koji bi predstavljali možda ključni iskorak da ti ljudi naprave prema jednom civiliziranom životu. Tko brine o tih 133 tisuće ljudi? Ako ste imali ikada prilike otići i obići Banijske ćuke ili Kordunske i vidjeti usamljene starice ili ne, zapuštena slavonska sela, koje žive bez vode, bez struje, bukvalno na ivici bez egzistencije i potpuno gladne. Onda ćete moći razumjeti zašto mi takav zakon trebamo, jer takav zakon u Hrvatskoj, u Europi ima 17 zemalja članica Europske unije. Ovim zakonom predlažemo dakle da se svi oni koji se nalaze u toj dobi, koji ne udovoljavaju osnovnim imovinskim kriterijima dakle ne raspolažu sa dohotkom koji bi bio u iznosu od 10% proračunske osnovice, podsjećam da je ta proračunska osnovica 4 tisuće 226 kuna već pet godina, da se za njih osiguraju takve mirovine ako je riječ o samcima u iznosu od 640 kuna ili tisuću kuna za par takvih ljudi sa tako niskim primanjima. Cijela ta ozbiljna priča i ozbiljno socijalno davanje iznosilo bi na mjesečnoj na mjesečnoj razini negdje oko 23 milijuna kuna odnosno 250 milijuna kuna godišnje, i to je podsjećam svega nekoliko kilometara autoceste za koje jesam da se grade, ali izvukli bismo iz te apsolutne bijede doista 60 tisuća najsiromašnijih koji si ne mogu pomoći jer su izgubili radnu sposobnost. Koju vrstu prigovora i koje obrazloženje smo imali od strane Vlade da odbija ovakav prijedlog? Obrazloženje je da to tobože nije mirovina jer se mirovina kao u Hrvatskoj isključivo isplaćuje iz doprinosa. To je potpuno neutemeljen argument jer u mirovinskom sustavu od, ukupnim mirovinskim izdvajanjima 42% sudjeluje proračun države, ne doprinos. Dakle, mi već imamo fiskalizirani mirovinski sustav a 42% znači skoro pa polovina govori o tome da su to namirili građani ove zemlje kroz poreze a ne kroz doprinos i imaju pravo svi građani participirati u preraspodjeli novca koji se prikuplja porezima pa i ovi naši najsiromašniji građani imaju pravo. Dakle, taj prigovor otpada. Drugo, mi smo promijenili mirovinski sustav. On više ne počiva a nije nikada ni počivao isključivo na načelu za javnost. Znači, koliko uplata i koliko duga tolike i mirovine. To nije točno. Mi imamo u mirovinskom sustavu načelo solidarnosti, mi imamo najviše mirovine, mi imamo najniže mirovine i dakle tu već dolazi do svojevrsnih preraspodjela između onih koji bi trebali dobiti više i onih koji bi trebali dobiti manje od onoga što je zajamčeno kao minimalna mirovina bilo uopće minimalna mirovina, bilo minimalna mirovina za puni staž. Drugi prigovor koji se čuo da bi ta mirovina od 640 kuna bila tobože previsoka u odnosu na tu najnižu mirovinu koja iznosi 738 kuna. To samo znači da je ta najniža mirovina preniska a ne da je ovo previsoko. Zašto? Pa zato što po našem mirovinskom zakonu čovjek ako ima četrnaest mjeseci i 30 dana staža ne može ostvariti pravo na mirovinu jer imamo uvjet 15 godina staža. Nitko u našem sustavu ne valorizira te godine staža koje netko možda nije mogao prikupiti. Ja podsjećam mi nismo niti u vrijeme onoga socijalizma imali punu zaposlenost barem fiktivnu kao što su to imale neke druge socijalističke zemlje Mađarske, Sovjetskog Saveza, Čehoslovačke itd. Mi smo imali golemu registriranu nezaposlenost, veliki odljev ljudi. Neki ljudi naprosto nisu mogli steći mirovinski staž, neke je nešto drugo spriječilo, pa taman da nije htio ništa raditi cijeli život, ma taman da ništa nije htio raditi kakvo bismo mi društvo bili ako bismo pustili da nam ti stari ljudi skapavaju pored plota od hladnoće i od gladi. rekao civiliziranost bi nas silila da interveniramo u ovom slučaju. I naizad prigovor da je to socijala. Pa jest socijala. Zašto je nazivamo mirovinom? Zato što ju primaju samo stariji od 65 godina. Dakle, to jest ciljano socijalno pravo, mirovina je za to da sačuva dostojanstvo tih starijih ljudi, mirovina je zato što oni ne mogu raditi, nemaju radnu sposobnost tako da i ta vrsta prigovora otpada. Niti je preskupo, nije preskupo za ono što bismo dobili tim novce, to je dobro ciljani novac. Nije dakle ni na koji način narušeno niti jedno načelo mirovinskoga osiguranja da ovaj zakon ne bismo mogli primiti. I zato apeliram na vas kolege koji ste bogobojazni ako ima bogobojaznih među vama glasujte za ovaj zakon, to će vam Bog dobro honorirati jer je ovo ovo zakon koji sigurno ide u korist građana ove zemlje i to onih najslabijih, najsiromašnijih, najzaštićenijih. Zamislite, i vaši su se roditelji, očevi, majke ili vaši najbliži mogli naći u takvoj situaciji